Имаме необходимия кворум, откривам заседанието. Започваме със съобщения: Днес, 2 юли 2010 г., е раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приети на първо четене на Проектът е изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене. четене. На 1 юли 2010 г. с входящ № 002-00-32 в Народното събрание са внесени от Министерския съвет заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., свързани с финализиране и прилагане на стратегия „Европа 2020 г.”. Материалът е раздаден по парламентарните групи и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! На основание Правилника за правя процедурно предложение – да бъде удължен срокът за разглеждането на второ четене на Закона за опазването на земеделските земи Уважаеми народни представители, направена е процедура. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение – на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника дейността на Народното събрание да бъдат разместени точки 14 и 16, като същите заемат местата на точки 10 и 11 от дневния ред, който сме гласували. Мотивите за разместването на тези две точки са следните: тъй като се опасявам, че днес няма да могат да минат,

се за Закона за Националния архивен фонд – устройствен закон, който беше отменен с решение на Конституционния съд, внесен отново, и там са направени структурните промени. Това е по отношение на т. 14.

Предложението е прието.

„Глава пета Административнонаказателни разпоредби Чл. 21. (1) Ръководителите на организациите по чл. 2, ал. 2, т. 1-6 – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, неизпълнили задължението си за представяне на министъра на финансите на информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол в срока по чл. 8, ал. 1, се наказват с глоба от 200 до 1000 лв. лв. (2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на финансите. (3) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Няма. Подлагам на гласуване § 3. Моля, гласувайте.

На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 23 юни 2010 г., бе разгледан Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд, № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители. В дискусията участваха от Министерството на културата Милда Паунова – директор на дирекция „Правна”, Боян Милушев – парламентарен секретар, от Държавна агенция „Архиви” – проф. Георги Бакалов, председател, и Пламен Крайски - заместник-председател. На вниманието на комисията бяха представени становища по законопроекта от Министерството на културата и от Държавна агенция „Архиви”. Законопроектът бе представен от госпожа Даниела Петрова. Необходимостта от повторно внасяне на законопроекта се определя от Решение № 8 от 27 май 2010 г.на Конституционния съд по Конституционно дело № 2 от 2010 г., с което приетият Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд, обн., ДВ, бр. 103 от 2009 г., е обявен за противоконституционен поради нарушение на процедурните правила по приемането му. С влизането в сила на конституционното решение Законът за Националния архивен фонд действа в редакцията си преди изменението му с обявения за противоконституционен закон. Това действие е в противоречие с новата уредба на структурата и управлението на Националния В приетия през 2007 г. Закон за Националния архивен фонд се определя структурата на Държавна агенция „Архиви”, която е на бюджетна издръжка при Министерския съвет. Агенцията включва освен два централни държавни архива, и териториални държавни архиви, чийто обект на дейност са документите на държавните и общинските институции на територията на областите. С предлаганите промени се цели оптимизиране на структурата на Националния като се закрият териториалните държавни архиви, а техните функции да се поемат от регионалните архиви. По този начин ще се дадат повече правомощия на ръководителите на регионалните звена, ще се оптимизира работата, ще се засили контролът от страна на централното ръководство и ще се ограничат излишните разходи. Законопроектът е в съответствие със Закона за регионалното развитие. Предложените промени определят по-коректно профила и обекта на дейност на Централния държавен архив и правомощията и отговорностите на председателя на Държавна агенция „Архиви”. Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 11 гласа „за”, 0 „против” и 4 „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд,

Александър Ненков.

На свое редовно заседание, проведено на 24 юни 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен внесен от Даниела Петрова и група народни представители. От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Даниела Петрова. Законопроектът е аналогичен със Законопроект № 954-01-45, внесен през 2009 г. от народните представители Даниела Петрова и Вяра Петрова, който бе приет от Народното събрание. Необходимостта от повторното внасяне на законопроекта се обуславя от Решение № 8 на Конституционния съд от 27 май 2010 г., с което приетият Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд, обн., ДВ, бр. 103 от 2009 г., е обявен за противоконституционен поради нарушение на процедурните правила по приемането му. Основната цел на предлаганите изменения в Закона за Националния архивен фонд е да се създадат необходимите предпоставки за оптимизиране структурата на Националния архивен фонд, като се закрият териториалните държавни дирекции, а техните функции да се поемат от регионалните архиви. Законопроектът предвижда да се разширят правомощията на ръководителите на регионалните звена, вследствие на което ще се оптимизира дейността, ще се засили контролът и ще се премахнат необходимите разходи.

Документите на общинските институции са предмет на дейност на регионалните държавни архиви. Предложените промени определят по-конкретно кръга на правомощията и отговорностите на председателя на Държавна агенция „Архиви”. В хода на дискусията народните представители се обединиха около становището, че предложените изменения и допълнения са целесъобразни и следва да бъдат подкрепени. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 „въздържал се”

С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител Десислава Атанасова. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 14 юни 2010 г. На свое заседание, проведено на 24 юни 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд. На заседанието присъства господин Пламен Крайски – заместник-председател на Държавна агенция „Архиви”. Законопроектът беше представен от вносителя – госпожа Даниела Петрова. Същият се внася за разглеждане повторно, тъй като с Решение № 8 от 27 май 27 май 2010 г. Конституционният съд обявява приетия Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд за противоконституционен, поради нарушаване на процедурните правила по приемането му. Тъй като се касае за изменителен закон, от момента на отмяната му започват да се прилагат разпоредбите му преди изменението. Става въпрос за възстановителното действие на решението на съда по отношение на структурата и управлението на Националния архивен фонд. Това противоречи на идеята на законодателя за структурни промени във фонда, въведена с отменения изменителен закон. Поради това се налага повторното внасяне на закона със същото съдържание. С оглед на незабавното действие на обезсилването на противоконституционния закон, със Заключителната разпоредба на § 16 от законопроекта се предвижда законът да влезе в сила от деня на влизане в сила на Решението на Конституционния съд – 12 юни 2010 г. Със законопроекта се цели актуализиране на структурата и оптимизиране на управлението на Националния архивен фонд. В действащият Закон за Националния архивен фонд, приет през 2007 г., е определена структурата на Държавна агенция "Архиви", включваща два централни държавни архива, и териториални държавни държавни архиви, чийто обект на дейност са документите на държавните и общински институции на територията на областите. С актуализирането на нормативната уредба в областта на архивното дело се цели и засилване на контрола на Държавна агенция "Архиви" по опазването на документите в държавните и общинските институции. Необходимо е дейността на архивната институция по планирането, програмирането и контрола при провеждане на държавната политика по формирането, опазването и използването на Националния архивен фонд на Република България да се приведе в съответствие със Закона за регионалното развитие. Създават се регионални държавни архиви, като отпада изричното определяне статута на административните звена като дирекции. Структурата и обектът на дейност на държавните архиви в системата на Държавна агенция "Архиви" ще се конкретизира в нейния Устройствен правилник, което ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при административната и архивната дейност на агенцията.

В законопроекта се определят правомощията и отговорностите на председателя на Държавна агенция "Архиви" с цел засилване на осъществявания контрол по опазването на документите в държавните и общинските институции и предотвратяване на възможностите за тяхното унищожаване. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение за Националния архивен фонд № 054-01-55, внесен от Даниела Петрова и група народни представители на 14 юни 2010 г.” Благодаря. Уважаеми народни представители, имате думата за мнения, становища и позиции. Заповядайте – народният представител Даниела Петрова. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, правя изказване като вносител. Промените, извършени след приемане на обявения за противоконституционен текст на Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд, всъщност са база на приетия Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд, който беше разработен и приет от Министерския съвет, в тази връзка – нов правилник на агенцията. В правилника са заложени като база определените от Регламент 1059/2003 г. на Европейския съюз и Закона за регионалното развитие, региони в Република България, България, териториално деление. С това се реализира сериозна реформа в областта на архивната дейност, ликвидира се силната централизация на системата и се подобрява ефективността на управлението им. Децентрализацията доведе до оптимизация при разходване на тези средства. В Устройствения правилник са прецизирани функциите на политическия кабинет и са допълнени функциите и на Инспектората по отношение на контрола върху общата и специализираната администрация. На пряко подчинение на председателя на агенцията беше създадена длъжността „финансов контрольор”, който отговаря за прилагането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и за осъществяване на функцията по предварителен и текущ контрол за законосъобразност на разходите в агенцията. В Общата администрация във връзка със структурните промени на отменения като противоконституционен текст са обособени две дирекции – Дирекция „Административно-правна” и „Стопанска дейност”, които изпълняват функции и отговорности по правно-нормативното и стопанското осигуряване, дейността на агенцията, организирането на документооборота, съхраняването на учрежденския архив, както и строително-ремонтната и снабдителната дейност и стопанисване на недвижима и движима собственост на агенцията, както и разработването на управление на проекти. На Дирекция „Бюджет, финанси и човешки ресурси” са възложени финансово-счетоводното финансово-счетоводното и кадрово осигуряване, съхраняването на счетоводния архив, съхраняването на проекти на бюджет и контрол по изпълнението им, изготвянето на счетоводни отчети. В Специализираната администрация се създадоха една главна дирекция и четири дирекции. Главната дирекция е „Архивна политика”. В структурата на главната дирекция се създадоха шест регионални държавни архива със статут на дирекции и седалище в следните градове: Монтана, Велико Търново, Варна, София, Пловдив и Бургас. По този начин се преструктурираха преструктурираха останалите 21 териториални дирекции в териториални отдели в рамките на новосъздадените регионални дирекции. Това даде възможност за професионални задължения, свързани с окомплектоването, опазването и ползването на архивния фонд. Дирекция „Публичност на архивите” организира и координира политиката по популяризацията на архивните документи чрез издателските поредици и списания „Архивите говорят”, „Архивни справочници”, „Известия на държавните архиви”, „Архивен преглед” и други. На дирекцията е възложено координирането и организирането на международната дейност, разработването на политики, стратегически цели и приоритети в архивната дейност с оглед синхронизиране с политиката на Европейския съюз и Международния архивен съвет. Създаде се и нова Дирекция „Информационни технологии, реставрация, консервация и микрофилмиране”, която разработва и предлага политики, стратегически цели и приоритети, свързани с прилагането на информационните технологии в архивната дейност и дигитализацията на архивните фондове, както и микрофилмирането, реставрацията и консервацията на архивните документи за изграждане на застрахователен фонд и за целите на използването. Като самостоятелни дирекции в структурата на Държавната агенция „Архиви” са обособени два централни държавни архива, чиито обект на дейност е определен в чл. 21 и 22 и 22 от Закона за Националния архивен фонд – Централен държавен архив със седалище в София и Държавен военноисторически архив със седалище във Велико Търново. Общата численост на административните звена в агенцията се намали от 451 на 397 щатни бройки. Устройственият правилник на Държавна агенция „Архиви” е изготвен и съобразен с българското и европейското законодателство, както и с препоръката на Европейския съвет 2005/835/СЕ от 14 ноември 2005 г. за ефективни действия и засилено сътрудничество в областта на архивите в Европа. Бих искала да кажа, че тъй като текстовете, които са внесени от мен и група народни представители, не се различават от тези, които бяха представени на вашето внимание с изключение на § 16, където изменението е посочването на дата за влизане на закона в сила, а именно дата 12 юни. Това е датата след влизане в сила на конституционното решение. това е мотивът за тази промяна. Благодаря за вашето внимание. Няма. Уважаеми народни представители, в такъв случай обявявам дебатите за приключени и подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен

Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 май 2010 г.; приет на първо гласуване на 10 юни 2010 г.”

„Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията, № 002-01-32, внесен от Министерския съвет на 3 май 2010 г.; приет на първо гласуване на 10 юни 2010 г.” „Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказвания по наименованието на закона? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на закона.

В § 1, чл. 4, ал. 1, след израза „трима членове” текстът се заличава и се добавя следният текст: „от които трима се избират от Народното събрание и двама се назначават от Президента на Републиката за срок от пет години. Решението на Народното събрание и указът на президента влизат в сила едновременно”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

Господин председател, уважаеми колеги! С направеното предложение от страна на вносителите – Министерският съвет, за намаляване числеността на Комисията за защита на конкуренцията на практика грубо се нарушават принципите на независимост, мандатност и приемственост нещо, което не си позволи да направи и предишното правителство. Целта на направеното предложение е много прозрачна и тя е подмяна на членовете на Комисията за защита на конкуренцията. Между другото, това не е първия прецедент. Това се случва във всички регулативни органи. Не знам дали остана някой, който да не е подменен. е подменен. Моето предложение е поне до известна степен да осигурим независимост на Комисията за защита на конкуренцията – членовете на комисията да се избират от две институции, а именно Народното събрание и Президента на Мисля, че по този начин наистина ще отговорим на европейските изисквания за независимост на регулативните органи и затова ви приканвам да подкрепите моето предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има Няма. Желания за други изказвания? Няма. Сега поставям на гласуване предложението на народния представител Анна Янева – комисията не подкрепя предложението.

Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на вносителя, което се подкрепя от комисията. Моля, гласувайте.

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:

В чл. 59 се правят следните изменения: 1.

текста на вносителя за наименованието. Моля, гласувайте.

В „Преходни и заключителни разпоредби”, § 5, ал. 1, след израза „Народното събрание избира” се добавя „и президентът на Републиката съответно назначава”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. Има ли желание за изказвания? Да бъде записано – народният представител Анна Янева оттегля своето предложение. Уважаеми народни представители, тъй като предложението е изтеглено, подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5. Моля, гласувайте.

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. В Закона за обществените поръчки в чл. 122в се правят следните изменения: 1.

Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Няма. Подлагам на гласуване § 9 под редакцията на комисията.

С доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае народният Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

В заседанието на комисията взе участие госпожа Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Видно от мотивите, целта на промените, предложени с законопроекта, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители, е да се забрани застрояването на определени имоти, във връзка с предложените ограничения, съдържащи се в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите и на Закона за опазване на земеделските земи, внесени от същите вносители. В хода на дискусията народните представители изразиха несъгласие с предложения законопроект. Законопроектът не се подкрепя и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предложените промени са свързани с предложени промени в ЗОЗЗ и в ЗГ, и като такива част от тях би следвало да се включат на систематичното им място в двата законопроекта. Тези законопроекти не са подкрепени от комисията. Текстът на ал. 1 е абсолютно излишен – при условие, че с двата визирани законопроекта се предлага забрана на каквото и да било строителство в тези имоти, то пояснението за ново и допълващо застрояване е абсолютно излишно. От друга страна обаче, ако тези разпоредби бъдат включени в ЗУТ, те ще се отнасят и към хипотезите, когато собствеността се придобие от държавата, каквото ограничение в двата законопроекта не съществува. Така ще се създаде едно противоречие между отделните закони, ако законопроектите бъдат приети в предложения им вариант, което е недопустимо от гледна точка на принципите на правото. Същото противоречие би се получило и с разпоредбите на предложената в Закона за устройство на територията, ал. 3, ако бъде възприета. Алинея втора от законопроекта е изключително спорна, освен това е с неясно и противоречиво съдържание. Първо, не е ясно какво ще се случи, ако издадените разрушения за строеж не бъдат отменени. Второ, не е ясно към кой момент следва да се преценява, че строежът не е започнал – към момента на приемане или на влизане в сила на закона, или към момента на публикуване на списъците с имотите, предмет на ограниченията. И не на последно място, недопустимо е и несъответстващо на принципите на правото влязъл в сила административен акт, издаден при съобразяване със съответните норми, действащи при издаването му, да бъде отменен впоследствие въз основа на настъпили, евентуално, промени в законодателството, неотносими към момента на издаването му. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление без „за” и „против”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-11, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. Благодаря, господин Ненков. С доклада за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите ще ни запознае председателят на комисията госпожа Десислава Танева. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона

В работата на комисията взеха участие госпожа Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните, представители на неправителствени организации, граждански сдружения и експерти. На заседанието на комисията не присъства представител на вносителите, затова председателят на комисията госпожа Танева припомни, че разглежданият законопроект е част от пакет аналогични и взаимно свързани предложения за изменения в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите и Закона за устройство на територията, с които се предлага забрана на строителството в придобити чрез замяна преди 1 януари 2010 г. земеделски земи. Тя подчерта, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е обсъден и е отхвърлен от водещата и е отхвърлен от водещата Комисия по регионална политика и местно самоуправление. Председателят на комисията госпожа Танева припомни, че Комисията по земеделието и горите на свои заседания е е разгледала и отхвърлила законопроектите за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и на Закона за опазване на земеделските земи. Затова счита, че предлаганите промени са несъотносими към действащото законодателство и приетите на първо четене промени в същите закони и не следва да бъдат подкрепени. След проведените гласувания без „за” и „въздържали се” Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-11, внесен от народния представител Михаил Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Танева. Остана да чуем доклада на Комисията по правни въпроси.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г. На свое заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-11, внесен от Михаил Рашков Михайлов и група народни представители на 18 февруари 2010 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: арх. Лилия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията” и Петя Тянкова – съветник на кабинета на заместник-министър Екатерина Захариева. От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Екатерина Михайлова. Във връзка с предложените промени в Закона за горите, Закона за опазване на земеделски земи и Закона за собственост и ползването на земеделските земи предлагаме промени в Закона за устройство на територията, които забраняват застрояването застрояването на имоти, определени като незастроими в § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и Преходните и заключителните разпоредби от Закона за опазване на земеделските земи. храните е, че с предлаганата разпоредба не се уреждат обществените отношения при реализираното строителство, което не е приведено към действащото законодателство. Собственици на изградените сгради, които са станали собственици и на земята, върху която е реализирано строителството, няма да имат възможност да приключат процедурите по чл. 14 от Закона за горите. От предлаганата редакция не става ясно каква ще е съдбата на влезлите в сила действащи подробни планове при прекратяване на строителните разрешения, ще трябва ли същите да се преработват, от кого и за чия сметка ще е възлагането на изменението им. Прилагането на ал. 3 противоречи на разпоредбата на ал. 1 от новосъздадения § 11 в Закона за горите. Не могат да бъдат предвиждани площи за озеленяване в подробни планове и да се променя трайното им предназначение – „горска територия”, и начинът им на трайно ползване – „гори”, в „урбанизирани територии” – „за озеленяване”, без провеждане на процедура по реда на чл. 14 от Закона за горите. Законопроектът се позовава на предложените допълнения към Закона за горите и Закона за опазването на земеделските земи. Редакциите са неточни и не е ясно за кои имоти не се допуска ново, основно и допълващо застрояване. законопроекта не е развита хипотезата, ако държавата или общината е извършила замяна за важни държавни или общински нужди. Изменението в Закона за устройство на територията явно следва да се отнася за имоти, които са придобити чрез замяна, но с променено предназначение и влезли в регулация. Алинея 2 изисква всички разрешителни за строеж да се отнемат от органа, който ги е издал. В разрез с принципите на правото е издаден административен акт при спазване на законовите изисквания към момента на издаване на акта, да се отнема при промени в законодателството в последващ момент. Народно събрание прие решение за спиране промяната на предназначението на земеделски земи и решение за спиране на изключването при промяната на гори и земи от горския фонд. В решенията изрично се посочва, че не се отнасят за общините, а в предложените изменения същите се засягат. На 1 юли 2010 г., след проведено обсъждане и гласуване с 15 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Сам по себе си предложеният законопроект, изолиран от останалите три закона, беше посрещнат наистина в Комисията по регионална политика

собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за горите, те трябва да се разглеждат наистина в един пакет от закони, а не отделно всеки един за себе си, защото те касаят именно заменките. Предложенията, които са направени

да спрат застрояването на тези места, касаещи заменките. Така че предложенията от 17 февруари, които бяха направени във връзка с Европейската

Законодателството се приема, за да решава проблемите на гражданите, особено тези, които са възникнали. В момента проблемът със заменките все още е актуален, независимо че има мораториум, но това да се строи върху дадена заменена земя все още съществува. Така че отхвърлянето на моя законопроект не решава възникналия проблем. Благодаря Ви. Дебатите са открити. Има ли народни представители, които желаят да вземат участие в дискусията?

Господин Вълков – процедура.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на точка 11 – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, със съображенията, изложени от господин Вълков. Гласували

Законопроектът е разпределен на: като водеща Комисията по регионална политика и местно самоуправление, и като съпътстваща: Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. С доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На свое редовно заседание, проведено на 24 юни 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект

за професионална, безпристрастна и политически неутрална администрация в Агенция „Пътна инфраструктура”, като част от длъжностите в агенцията се определят за заемане от държавни служители по служебни правоотношения. В хода на дискусията народните представители изразиха несъгласие с предложения законопроект. Законопроектът не се подкрепя и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Изтъкнато бе, че при назначаването на служителите в Агенцията се спазват изискванията за висок професионален опит и компетентност. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 2 гласа “за”, 6 гласа “против” и 1 глас “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение

С Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае председателят господин Вълков. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-4, внесен от народния представител Меглена Иванова Плугчиева–Александрова на 25 август 2009 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 24 юни 2010 г., бе обсъден Законопроект

Със законопроекта вносителят предлага въвеждането на статута на държавния служител в Агенция „Пътна инфраструктура”. Един от аргументите за създаването на настоящата разпоредба е, че в тези структури се очаква да има постоянство, да има една категорична експертиза и състав, който е постоянен, за да има последователност и приемственост и прозрачно управление. Вносителят изтъкна, че Европейската практиката е в такива структури да се прилага конкурсното начало и съответно водещи критерии като професионализъм, липса на конфликт на интереси и наличие на управленски мениджърски опит, за да може да се разчита, че те ще функционират успешно. С цел използване на опита, натрупан в предишни години и в предишни правителства, е предложена именно промяна в начина на функциониране на структурите и съответно на статута на експертите в тази агенция. В хода на заседанието бе изтъкнато, че Агенцията е бенефициент по две програми – Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Регионално развитие” и по тези две програми, и особено по Оперативна програма „Транспорт” носи ангажимент за управление на средства от фондовете на Европейския съюз. Отделно са и останалите ангажименти – финансови и управленски, управлението на ресурс от националния бюджет. За реализирането на тези функции е необходима професионална и политически неутрална администрация. Преминаването на Национална Агенция “Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и фокусирането на отговорността за дейността й в лицето на министъра изисква още по-големи гаранции за ефективност и функционалност на екипа.

„професионална и политически неутрална администрация”; - „ясни критерии за професионален опит”; - „стабилност на служебните правоотношения”; - „безпристрастно изпълнение на задълженията”; „гаранция за професионализъм, чрез провеждане на конкурси”, са цели, които могат да се постигнат далеч повече при настоящия закон, отколкото при предлаганата редакция. Друг аргумент e, че в настоящата разпоредба е дадена възможност да се договарят свободно, в това число и по-високи, трудови възнаграждения на работниците и служителите на Агенция “Пътна инфраструктура” – нещо, което е невъзможно по Закона за държавния служител. Търсеният ефект на тази мярка е постигането на целите: по-силна мотивация за работа, съответствие на възнаграждението с размера на отговорността, привличане на високи професионалисти и превенция срещу условия за проява на корупция. С предлаганото изменение тези цели трудно биха се осъществили. Нещо повече – възможна е и обратна тенденция, създаваща опасност за ефективното развитие на агенцията. В становището се посочва, че макар и съдържащо рационални предложения в подкрепа, въвеждането на статута на държавния служител се явява нецелесъобразно и не следва да намери подкрепа. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 3 гласа “за”, 3 гласа “въздържали се” и 7 гласа “против” предлага на Народното събрание да не приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-4, внесен от народния представител Меглена Иванова Плугчиева–Александрова на 25 Благодаря, господин Вълков. От името на вносителя – заповядайте, госпожо Плугчиева. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми преди да изразя мотиви и аргументи в полза на предложението, да си позволя да изразя недоумението си за това, че предложението ми за промяна в Закона за пътищата, което направих през м. август 2009 г., или почти една година, откакто е направено, едва сега този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата намира време и място, за да влезе в пленарна зала. Позволявам си да кажа, че предложението ми служителите и работещите в Агенция „Пътна инфраструктура” да станат държавни служители

на база на натрупания едногодишен опит в качеството ми на вицепремиер, работата на бившата Агенция „Пътна инфраструктура”, проблемите, които имаше с Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”, закриването на този фонд и всичко, което беше събрано като опит – положителен и отрицателен, наложи да направя това предложение с искреното желание да помогна на новото правителство, да му спестя време, да му спестя и грешки. За съжаление, това желание не беше нито уважено, нито прието. По същество трябва да изтъкна, че тогава мотивите, на които се базираше моето предложение, бяха именно тези, че България направи свои грешки с тогавашната структура на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”. Тази структура се наложи да бъде закрита, да бъде санирана, да се създаде нова структура – Национална агенция „Пътна инфраструктура”, която разбирате, че е една нова институция, управляваща средства по две оперативни програми. Това е Оперативна програма „Транспорт” – около 2 млрд., и ангажименти по Оперативна програма „Регионално развитие”. Очакванията на Европейската комисия, а и най-вече очакванията на българското общество, че тази изключително важна тема за управление на национални и европейски средства и създаване на необходимите проекти за изпълнение на инфраструктурната програма на България трябва да бъде поверена в ръцете на структура от професионалисти, експерти, политически неутрални и да се спре всякакво текучество и всякакъв вид политически парашутизъм, или пък притискане на тези служители там. За съжаление, тези аргументи не бяха чути, не бяха взети под внимание. Нещо повече – позволете да припомня, че в последната една година по хронология се случиха следните събития. агенция „Пътна инфраструктура” беше закрита, беше преименувана в Агенция „Пътна инфраструктура”, което разбирате, че по същество нищо не променя, освен забавянето, което беше направено, и финансовия разход, който беше хвърлен стотици хиляди лева, за да се сменят табели, за да се сменят бланки. Нещо абсолютно излишно като упражнение. Второ, лицето, ръководител на тази агенция, който беше уволнен при предишното правителство, беше назначен отново. И само след три месеца същият този директор на Агенция „Пътна инфраструктура” отново беше сменен. Освен тази грешка със забавянето и с промените, които последваха след това в администрацията, се стигна до една неефективност в работата на агенцията и, за съжаление, фактите показват, че в рамките на няколко месеца от общо 48 ръководни поста в агенцията, 30 са напуснали или са сменени по политически причини, от тях директори – 15, от тях съответно началник-отдели – Същата практика се прилага и надолу в управленията: от 27 – 17 уволнени. Това показва само още веднъж, че предложението, което съм направила, да се спрат политически чистки, политически уволнения, е наистина подплатено, за съжаление, в момента с конкретни факти, което говори отново за грешки, които не само онаследяват, но, за съжаление, и се задълбочават. Какво всъщност се случва и на база на действието на сегашната Агенция „Пътна инфраструктура”? Виждате, че имаме едно сериозно забавяне. Има кръстосани отговорности, защото агенцията е към Министерство на регионалното развитие и

това, което беше все пак подготвено и оставено, не само е ревизирано, но сроковете са прехвърлени за края на 2011 г. което доведе дотам, че Европейската комисия постави сериозно въпроса доколко и как е заплашено изпълнението на оперативната програма и опасността наистина е ние да загубим 2 млрд. евро от оперативната програма и да не съумеем да изградим тези ключови магистрали.

решение на проблемите, а задълбочаване точно по тази оперативна програма и точно свързана с тази структура, която носи огромна отговорност за реализация на тези проекти. без да влизам в повече подробности за това, че експертизата не стига, за това, че не се ползва и предложената експертиза и от Германското дружество за техническа взаимопомощ, и от Световната банка, всичко това показва, че в днешния ден – една година по-късно, и с практиката, която натрупвате в тази година, толкова по-актуални са днес предложенията, които се съдържат в Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Затова се обръщам, уважаеми колеги, към вас наистина със загриженост и с готовност да ви се помогне. Смятам, че политическият далтонизъм няма да бъде в полза. Не в бяло и черно да се гледа на времената преди и след изборите, а да се опитаме разумно и рационално да погледнем реалността, такава каквато е и да се намери най-доброто практическо решение. Дайте защита на хората, които работят! Дайте шанс на професионалистите, дайте възможност с конкурс да се назначават хората в тази изключително важна агенция и те да не бъдат под заплаха всеки следващ момент по политически причини да бъдат освободени! Има нужда от тази стабилност и само със стабилност структурата може да функционира добре и може да реализира големите задачи и огромни проекти, които стоят за изпълнение пред нея. Благодаря ви. Само една бележка по повод на възражението Ви за момента на включване на Вашия законопроект – въпрос, на който се считам длъжна да отговоря. Знаете, че в програмата се включват за обсъждане законопроекти, на които поне от водещата комисия е постъпил доклад.